**Šeks, Vladimir (HDZ)** Izbori, imenovanja i razrješenja. Molim predsjednicu odbora Nevenku Majdenić da uzme riječ. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 53. sjednici održanoj 25. travnja 2007. godine većinom glasova utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Pod prvo. Razrješuju se dužnosti članovi Nacionalnog zdravstvenog vijeća akademik Dragan Dekaris, akademik Zdenko Škrabalo, gospodin Branimir Čvoriščec, gospodin Slobodan Lang, Branko Bakula, Mihajlo Vireg, Zdravko Ebling, Miljenko Kapović i Mate Mihanović. I pod drugo. Za članove Nacionalnog zdravstvenog vijeća imenuje se Željko Rajner, Zvonko Kusić, Miljenko Kapović, Mate Ljubičić, Krešimir Glavina, Zvonimir Mareković, Stojan Polić, Ilija Škrinjarić i Gojko Buljat. **Šeks, Vladimir

Ja se obično na ovim točkama u biti i ne javljam. Međutim, ovoga puta obzirom da sam jučer na sjednici Odbora za izbor, imenovanje raspravljala o ovome prijedlogu. Mislim da treba o tome kazati nekoliko rečenica. Vezano je oko prijedloga dakle novih članova Nacionalnog zdravstvenog vijeća, a na prijedlog ministra u skladu sa zakonom, sa člankom 110. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji kaže da Zdravstveno nacionalno vijeće broji 9 članova koji se na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo i to iz redova istaknutih stručnjaka u pojedinim strukama medicine radi proučavanja zdravstvenih problema davanja i predlaganja stručnih mišljenja iz područja planiranja, programiranja, razvoja i drugih bitnih pitanja iz zdravstva koja su od važnosti za Republiku Hrvatsku. Dakle, ministar predlaže, ovaj Hrvatski sabor donosi odluku o tom prijedlogu. Ne znam na koji način je propisano da ministar predlaže da li on sam po svom nahođenju, da li se objavljuje neki javni poziv ili slično. Ali kolegice i kolege, područje zdravstva predlaže se devet dakle članova vijeća. Svi redom istaknuti stručnjaci muškarci. Kažem, ja obično ne raspravljam o ovakvim prijedlozima na ovaj način. Ali znate, ponekad možda ima područja u kojima se može kazati pa znate kolegice nema dovoljno žena, nisu zainteresirane itd. Međutim, zdravstvo zdravstvo u kojem su žene u većini kada se radi o doktorima medicinskih znanosti u području u kojem su žene u većini kad se radi o specijalizacijama, osim u pojedinim granama. Kolegice i kolege koji su ovdje iz tih područja znaju koje su to. Kad se radi o području u kojem su žene u velikoj većini studentice, dakle studij medicine. Dakle ja stvarno ovime izražavam svoj protest što upravo na tom području ministar koji bi trebao voditi računa o tome o tome uopće ne vodi računa i mi ponovno uzastopno sada predlažemo samo muškarce stručnjake iz tog područja. Ja vas podsjećam na, ja podsjećam nas, ali podsjećam i Vladu i podsjećam ministra da Zakon o ravnopravnosti spolova koji je donesen polovinom 2003. godine na osnovu njega sve nacionalne politike i strategije koje se odnose na ravnopravnost spolova, ali i na populacijsku politiku, ali i na politiku suzbijanja nasilja u obitelji, … /Govornica se ne razumije./ … na osnovu tih zakona stvoreni da mi i danas ustvari dopuštamo ignoriranje ovog zakona i to upravo od onih koji bi o tome trebali voditi računa. ja stvarno ne bih htjela da odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova ostaju samo mrtvo slovo na papiru, ili živnu u onom času kada moramo se pohvaliti negdje vani, gledajte koje mi sve propise iz tog područja imamo. Ja stvarno molim predsjedniče da negdje netko, a ja pretpostavljam da je to upravo ovaj Hrvatski sabor treba konačno početi i reći dosta, odnosno prekinuti takvu praksu. Vratite nazad ovaj prijedlog i zamoliti ili tražiti od ministra, osim toga on ima i svog koordinatora za ravnopravnost spolova unutar ministarstva da se ponovi postupak i da se na adekvatan način bude zastupljen spor u ovom prijedlogu. Hvala. Potpredsjednik Doma, poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. da poživotvorimo, jer imamo sada i zakonska rješenja, ne samo ustavnu odredbu o ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije, između ostaloga i po spolu, vrijeme je sad kad imamo Zakon o ravnopravnosti spolova da to počnemo provoditi u djelo. Ja smatram da su hvale vrijedne sva ova imena koja su ovdje predložena i prava je šteta da pored njih ne možemo imati… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Malo glasnije Ali je potpuno jasno i izvjesno da u postojećem vijeću koje se treba razriješiti smo imali protuustavnu praksu gdje su zapravo svi muškarci bili. Sad imamo ponovo prijedlog sa svim muškarcima. Bilo bi dobro da ovu odluku odgodimo i da zamolimo ministra da u skladu sa s Ustavom i Zakonom o ravnopravnosti spolova preispita svoj prijedlog i dostavi drugi prijedlog. Ja ne mislim da bilo tko od predloženih kandidata ne bi mogao biti podesan da bude član Zdravstvenog vijeća, to ne. Ali isto tako je potpuno neprihvatljivo da se iz mandata u mandata ponavlja praksa po kojem će to biti samo muški kandidati. Ne samo zbog strukture zaposlenika u zdravstvu, nego na kraju krajeva i zbog ustavnih odredbi o ravnopravnosti, ponovo kažem, spolova i ustavnih odredbi o zabrani diskriminacije po spolnoj osnovi. Teško je pretpostavljam da od 9 članova baš ni jedan član u u Nacionalnom zdravstvenom vijeću nije i ne može biti žena u državi u kojoj je više od natpolovične većine stanovnika su žene. Mi imamo 51% i nešto žena. I u takvoj situaciji je potpuno jasno da zapravo i stvarnost i na kraju krajeva uobičajeni način ponašanja zahtijeva da se ovo preispita. Ja predlažem, molim da se ova odluka odgodi i da do nastavka sjednice ministar preispita svoj prijedlog, a isto tako i da Odbor za izbor i imenovanje dodatno preispita ovu odluku i da zapravo utvrdi u kojoj je ona mjeri usklađena sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i našim Ustavom. Hvala lijepa. Slaven (Nezavisni)** Ja bih s druge perspektive podržao ideju, ne iz pozicije ravnopravnosti žena, nego iz teorijske javno-zdravstvene perspektive. Nacionalno vijeće u kojem nema ni jedna medicinska sestra i u kojem nema ni jedna liječnik žena ne može voditi nacionalnu zdravstvenu politiku. I to ovom "neotesanom" ministru zdravstva treba tu listu vratiti i da stavi par kvalificiranih žena. To je u korist vladajuće većine koja je pokazala senzibilitet za ženska i javno-zdravstvena pitanja. I treba napokon kazati svoje "ja" tom čovjeku. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Jagoda Majska Martinčević. Izvolite. s kojom je istaknula veliki broj prisutnosti studentica dakle na Medicinskom fakultetu i u toj struci. I mislim, čak i ne zbog nekakve naše borbe za ravnopravnost spolova, nego borbe za ravnopravnost spolova u struci. Mislim da je to osnova. I priklonila bi se ovom prijedlogu da se izjašnjavanje o tome odloži. Zahvaljujem se. Evo imam mandat ispred kluba da podržim svoju prethodnu kolegicu Sobol i kolegu Matu Arlovića. Naime ja sam apsolutno da se odgodi donošenje danas ove odluke za sljedeću sjednicu, znači za sljedeći 16.5. Jer mislim da će i sam ministar nakon ove kratke rasprave osvijestiti činjenicu da je više od 65% studenata na Medicinskom fakultetu da su žene. A moram vam reći isto tako poštovani kolege da čak među ovim predloženim kolegama u novom sazivu ja bih rekla da u našoj državi imamo žena koji su svojim curiculima dakako zaslužili puno prije da se nađu na ovoj listi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Ruža Tomašić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Klub HSP-a isto podržava prijedlog kolegice Sobol. A mene isto zanima ako je ministar bio toliko pametan trebao je biti danas ovdje pa da nam obrazloži zašto su samo muški na toj listi. Hvala lijepa. Radin. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Također podržavam izlaganje kolegice Sobol, ali upozoravam ove zastupnice i zastupnike koji su koristili drugačije razloge koji su isto opravdani kao što su razlozi struke, pa postoji Zakon o ravnopravnosti spolova … /Ne razumije se./ … znači postoji i vrlo jasne odredbe kojih se mi moramo pridržavati jer smo ih mi izglasali.

a to pripada SDP-u, ja bih vas molio da mi pošaljete napokon tu vašu kandidatkinju tako da mi možemo imati kvorum. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Evo u ime kluba HSS-a također bih podržao ovaj prijedlog, ali ne samo zbog toga nego evo moja supruga je liječnik specijalista pa moram i zbog toga podržati. ja se priključujem ovim prijedlozima i inicijativama da se odgodi ovo raspravljanje i da sugeriramo ministru da vodi računa o i spolnoj zastupljenosti ako sam tako rekao dobro. … /Upadica se ne čuje./

za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 27. travnja 2007. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o imenovanju članova radne skupine za pripremu Programa obilježavanja godine edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj. Za članove radne skupine za pripremu Programa obilježavanja godine edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj imenuju se predstavnici Hrvatskoga sabora, zastupnici gospodin Krunoslav Markovinović i gospodin Dragutin Lesar. **Šeks, Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Možemo glasovati. Rezultat? Sa 84 glasa za, 4 suzdržana, 2 protiv, donesena predložena odluka. Ovi koji su suzdržani su vrlo interesantni. Jel' trebalo za njih glasovati onda, oni koji su suzdržani za njih se glasovalo. Gospođo predsjednice nema više? Hvala lijepo. Molim samo trenutak jedan. Poštovani zastupnik Pero Kovačević.